Narodne skupštine Republike Srbije u 2021.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 97 narodnih poslanika.Podsećam vas da je 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine, prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda, postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 143 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika.Pre nego što pređemo na traženje obaveštenja ili objašnjenja na osnovu člana 287. Poslovnika, dozvolite mi da samo kažem nekoliko reči.Tačno reči.Tačno na jučerašnji dan pre 85 godina svečano je osvećena ova zgrada Narodne skupštine, tadašnje Kraljevine Jugoslavije, a na sutrašnji dan 20. oktobra pre 85 godina održana je prva sednica u ovoj sali. To je veoma značajan jubilej koji govori o o državnom kontinuitetu i govori, nažalost, i o istorijskim zaslugama, ali i zabludama kroz koje su prolazile Srbija i srpski narod u našoj istoriji.Tadašnji

živela složna Jugoslavija. Ja želim sve vas da pozovem da danas 85 godina nakon toga kažemo - živela složna Srbija i da obeležavamo i dalje jubileje na polzu našeg naroda. Hvala vam puno.Prelazimo na rad.Po

Zahvaljujem, predsedavajući.Moje pitanje upućeno je ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu. Da li je istinita informacija da je ministar dao instrukcije da se u dokumentima pripadnika bošnjačke nacionalnosti u u rubrici koja je namenjena za maternji jezik upisuje bošnjački, umesto bosanski jezik? Ako je ova informacija tačna, onda ona nije ispravna i onda ona zalazi i u zakonsku i u ustavnu kategoriju neispravnosti, kao i u jezičku i u terminološku.Bošnjaci kao i svaki ostali narod imaju svoj maternji jezik,

i što ne pripada nijednoj naučnoj kategoriji, pa tako ni onome što je zapisano u Ustavu Republike Srbije, niti u onim zakonima koji tretiraju jezički identitet svih naroda ove države, pa među njima i Bošnjaka.Dakle, bosanski jezik jeste ustavna kategorija, bosanski jezik jeste i kategorija onih zakona koji unutar sebe tretiraju prava pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih manjina i bilo kakvo prekrajanje njegovog naziva nije ni u skladu sa zakonom, niti sa Ustavom Republike Srbije.Zato je ova informacija koja je došla vrlo uzburkala pripadnike bošnjačkog naroda, jer nepoštovanjem naziva jednog naroda ne poštujete ni taj narod. Ne može nešto što je nepostojeće, kao što je naziv jezika, biti tretirano ili izmenjeno onim što je postojeće. Ukoliko jednom narodu negirate jezik, negirate mu i njegov nacionalni identitet. Ukoliko mu negirate identitet, onda negirate i njega samoga.Bošnjaci su narod koji je autohton, domicilan na ovim koji ima svoj kulturan identitet, koji ima svoje trajanje i koji ima sve one odrednice koje ga čine narodom, među kojima i jezik, koji kao i kod svakog drugog naroda predstavlja jednu od najvažnijih komponenti. Ime tog jezika jeste bosanski jezik. To je ima koje je postojalo u kontinuitetu više stoleća, odnosno više hiljada godina i koje je kao takvo prisutno u svim spomenicima koji su ostali kao pisani trag trajanja ovog naroda na prostorima Balkana, pa i Republike Srbije.To ime jezika jeste ime koje je utemeljeno u naučnim kategorijama, taj jezik je opisan i gramatički i leksikografski i kroz umetnost i kulturu bošnjačkog naroda i to je nešto što Ustav Republike Srbije priznaje i to je nešto što je u obrazovnim sistemima Republike Srbije implementirano kao takvo. Zato ne sme nijedna institucija, a posebno ne ona koja ima mogućnost da donosi nešto što se zove identitetska kartica ili lična karta jednog naroda da prekraja ni Ustav ni zakone Republike Srbije, niti sme da menja ime jednog jezika jednoga naroda, jednoga naroda, kao u ovom slučaju.Zato naše pitanje jeste tragom ovih informacija, da su došle instrukcije od ministra Aleksandra Vulina, svima onima koji koji izdaju dokumenta pripadnicima bošnjačke nacionalnosti, da umesto bosanskog jezika u tim dokumentima stoji bošnjački jezik.Ovo je naravno nešto što je pored jezičkog i političko pitanje i na čemu su postojavali i ustrojavali oni koji su dugo hteli da zamrse sve ostale, pa i bošnjačko-srpske odnose negirajući ime ovome narodu, negirajući mu postojanje, negirajući mu njegov maternji jezik.To je nešto što je prevaziđeno i u naučnim krugovima, to je nešto što je prevaziđeno i u zakonskim i drugim okvirima i nema razloga da niko, a posebno onaj koji ima odgovornu funkciju, ovoj državi na bilo koji način iznova podreva ustavni poredak Republike Srbije ili da umanjuje ona prava koja su pripadnicima drugih naroda i manjinskih naroda zagarantovana, kao što se u ovom slučaju Bošnjacima kao autohtonom, domicionom narodu i na prostoru Republike Srbije. Hvala.

u ime poslaničke grupe SVM želim da uputim pitanje Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a pitanje je vezano za sistem katastra.U prošlih nekoliko godina zahvaljujući procesu digitalizacije možemo sa sigurnošću reći da je čekanje na šalterima smanjeno i da korist od toga oseća svaki građanin. Mogućnost korišćenja usluge e-uprave i e-katastra doprinela je pojednostavljenju i transparentnosti rada državnih institucija, kao i prikupljanju informacija vezanih za svakodnevne potrebe građana.Iako je digitalizacija korisna i popularna novost u poslednje vreme, želim da skrenem pažnju na činjenicu da kancelarijski poslovi u nekim slučajevima i dalje traju duže nego što je potrebno.

a katastru nepokretnosti trebalo je dve godine da bi uradio svoj posao, odnosno da bi nekretnina prešla na ime crkve.

jedan primer, nakon sprovedenih ostavinskih postupaka učesnici treba da čekaju nedeljama, a često i mesecima dok dobiju rešenje o upisu prava svojine na osnovu rešenja o nasleđivanju.Ovi problemi u radu uzrokuju konstantno odlaganje izvršenja postupaka i predstavljaju nepotrebno gubljenje vremena.Pomenuo vremena.Pomenuo bih da opština Ada pripada manjim opštinama po veličini, ali stanovništvo je vrlo aktivno i zbog toga katastar uvek ima veliki broj predmeta koji čekaju na obradu.Smatram obradu.Smatram da bi upravo zbog toga trebalo povećati broj zaposlenih u kancelarijama ili na neki drugi način obezbediti efikasnost, jer nepotrebno čekanje dovodi do neprijatnosti i nanosi finansijsku štetu državi, pošto vlasnici ne mogu ni da nastave sa radom, ni da plaćaju poreze, takse i druge dažbine.Pošto stvarno postoji problem i u sistemu katastra, da nema dovoljno radnika za toliki broj predmeta, voleo bih da pitam ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kada se planira proširenje radnog kapaciteta kancelarija katastra ili kako će se rešiti problem predugog čekanja na dokumenta i odluke katastra?Ubeđen

Zahvaljujem, uvaženi predsedniče Dačiću.Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije 29. jula, postavio sam pitanje Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje glasi na koji će način država podstaći pokretanje socijalnih preduzeća i zapošljavanje najugroženijih kategorija stanovništva i kada možemo da očekujemo usvajanje zakona o socijalnom preduzetništvu?U drugoj polovini septembra sam iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobio odgovor da je Ministarstvo, citiram „prepoznalo značaj i ulogu socijalnog preduzetništva i formiralo Radnu grupu za izradu nacrta jednog ovakvog zakona“.Pošto je drugi deo ovog odgovora dat samo u kondicionalu u smislu očekuje je se utvrđivanje predloga ovog zakona na Vladu u četvrtom kvartalu 2021. godine, kao predstavnik poslaničke grupe PUPS kojoj je zaštita najranjivijih kategorija stanovništva u fokusu delovanja, bio sam obavezan da od Ministarstva za rad zatražim precizniji odgovor na pitanje – kada možemo da očekujemo usvajanje tog zakona?Zato sam 21. septembra ponovo pitao Ministarstvo da li sada dva meseca posle mog prvog pitanja može preciznije da mi odgovori kada će nacrt zakona biti na dnevnom redu Vlade, pošto četvrti kvartal koji je najavljen kao taj termin počinje već za 10 dana?Odgovor na dodatno pitanje koje sam dobio 13. oktobra mogu da razumem jedino kao odraz nepoštovanja institucije poslaničkog pitanja, odnosno Narodne skupštine Republike Srbije, kao najvišeg predstavničkog i zakonodavnog tela u zemlji. Citiram taj odgovor: „Formirana je Radna grupa za izradu nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu i imajući u vidu da je u pitanju sistemski zakon, u rad Radne grupe uključeni su predstavnici nadležnih ministarstava i drugih državnih organa, kao i veliki broj predstavnika nevladinog sektora. Ministarstvo je prepoznalo značaj i ulogu socijalnog preduzetništva, te je nastavljen intenzivan rad te Radne grupe u izradi teksta zakona, kao jednog sveobuhvatnog propisa koji bi bio osnov za sve ove vrste preduzetništva u Republici Srbiji. Nakon utvrđivanja teksta nacrta zakona od strane Radne grupe, o istom će se sprovesti unutrašnja procedura u skladu sa propisima Republike Srbije“.U odgovoru, kao što ste mogli da čujete, ni reči o tome kada će biti utvrđen nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu, iako je, opet podsećam, u odgovoru na moje prvo pitanje za ovaj kvartal, čiji prvi mesec uveliko se bliži kraju, bilo obećano čak utvrđivanje predloga tog zakona na sednici Vlade.Zbog toga, još jednom upozoravam da je ova tema toliko urgentna da zaista nema vremena da čeka. Već od Nove godine ulazimo u izbornu kampanju, potom će Vlada biti u tehničkom mandatu. Zatim, nakon izbora sledi formiranje novih institucija izvršne i zakonodavne vlasti i to može da se otegne duboko u drugu polovinu sledeće godine.Uvažene kolege, kada je reč o teško upošljivim kategorijama građana, podsećam vas da samo i ovim putem dajem primer Beograda, živi oko sto hiljada osoba sa invaliditetom, isto je toliko primalaca socijalne pomoći. Zato još jednom podsećam da u ovu kategoriju teže zapošljivih lica na koje bi se odnosio ovaj zakon spadaju svi oni građani kojima je potrebna naša pomoć i podrška za samostalan i produktivan život radi savladavanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća, a koja su radno sposobna. Socijalno preduzetništvo, kao deo socijalne ekonomije, to je upravo onaj vid preduzetništva u kome se socijalni problemi rešavaju upotrebom preduzetničkih veština.Zbog toga, najdobronamernije, još jednom izražavajući spremnost da se i mi iz PUPS-a najdirektnije uključimo u rad na ovom zakonu zahtevamo od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja konkretan odgovor na moje konkretno pitanje kada mi, narodni poslanici, možemo da očekujemo predlog zakona o socijalnom preduzetništvu u Narodnoj skupštini? Zahvaljujem.

Orliću.Uvaženo predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, najpre bih iskoristio priliku u ime poslaničke grupe SPS da čestitam na izbornim rezultatima koje je ostvarila Srpska lista na Kosovu i Metohiji.Smatramo

smo govorili o nezapamćenom teroru koji se prošle nedelje desio na severu Kosova i Metohije, kada su naoružani pripadnici ROSU, uz borna kola, gasne bombe i suzavce, upali u severni deo Kosovske Mitrovice i Zvečan, pod izgovorom da samo sprovode zakon, da je reč o borbi protiv kriminala i korupcije. Očigledno da im je zakon bio u topuzu i ono što brine sve nas, jeste pitanje - šta se dalje može očekivati o Prištine koja očigledno želi da sprovede etničko čišćenje Srba i to metodama čistog aparthejda?Međutim, naš narod je čvrst u nameri da ostane na svojim ognjištima, da se bori za opstanak na svom ognjištu. Srpski narod na Kosovu i Metohiji za to ima punu podršku državnog rukovodstva i čitavog srpskog naroda, jer su Srbi sa Kosmeta više od dve decenije najugroženiji deo našeg naroda, ali i najugroženija nacionalna zajednica u Evropi, a Evropa se o to nažalost oglušuje.Srpski narod na Kosovu i Metohiji je svoju odlučnost da se bori za svoju budućnost na KiM pokazao izašavši na izbore i podžavši Srpsku listu koja je u prvom krugu osvojila devet od deset mesta predsednika opštine. Za deseto mesto se bore u drugom krugu. Čestitamo Srbima na KiM na pokazanom jedinstvu, jer samo kada smo jedinstveni onda smo jaki, na pokazanoj slozi, a slobodno možemo reći da su oni trenutno najhrabriji deo našeg naroda.Ovaj rezultat je izuzetno važan za nastavak borbe za ispunjenje Briselskog sporazuma od strane Prištine koja izbegava bilo kakvu obavezu i uporno krši sve što je u Briselu dogovoreno.Gospodin Goran Rakić, predsednik Srpske liste, je nakon izbora u nedelju poručio i Prištini i međunarodnoj zajednici da u koliko se do kraja godine ne formira Zajednica srpskih opština Srbi sa KiM će napustiti sve prištinske institucije. Srbi sa KiM imaju nespornu podršku svoje države Srbije i obećanje predsednika Republike da nećemo dopustiti da naš narod na prostoru KiM bude zlostavljan, proterivan i ubijan, da mu se puca u leđa.Danas želim da u vezi sa svim događajima na KiM, koji su prethodili lokalnim izborima i stavom našeg rukovodstva, jasnim stavom našeg rukovodstva, državnog rukovodstva da smo uvek i po svaku cenu uz svoj narod, da pitam Vladu Republike Srbije - da li Vlada razmišlja o drugim i novim aktivnostima i merama u slučaju da Brisel ne obezbedi nastavak dijaloga, a Priština odbije formiranje Zajednice srpskih opština u roku koji su dali Srbi sa Kosmeta, a to je do kraja ove godine? Da li u slučaju neispunjenja ovog dela Briselskog sporazuma posredovanje Brisela i nastavak dijaloga uopšte ima smisla kada Priština odbija sve, a Brisel je nemoćan da natera Prištinu da sede za sto? Zahvaljujem. Hvala gospodine Milićeviću.Reč ima narodni poslanik Marko Parezanović. priliku pre nego što postavim poslaničko pitanje, da se pridružim čestitkama Srpskoj listi na izvanrednom rezultatu na lokalnim izborima na KiM, na pobedi na pobedi u svih deset opština sa srpskom većinom i da izrazim jedno apsolutno divljenje na istrajnosti i upornosti srpskog naroda na KiM da po svaku cenu sačuva svoje ognjišta i da naglasim, da se još jednom pokazalo da je ta neraskidiva veza između srpske države i srpskog naroda od izuzetne važnosti, da u vreme kada srpski narod na KiM trpi trpi teror, kakav verovatno ne trpi ni jedan narod u Evropi, jedinstvo države i srpskog naroda na KiM je apsolutni preduslov da Srbija sačuva svoj narod i svoju državu na prostoru KiM.Postaviću KiM.Postaviću pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, a u vezi sa nedavnim privođenjem i pokretanjem istrage protiv bivše državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Dijane Hrkalović, što je još jedan pokazatelj da u državi Srbiji niko nije zaštićen, ako je činio bilo kakva krivična dela i bio deo kriminala, korupcije ili trgovine uticajem, da svako za koga se dokaže krivica, će morati da odgovara bez obzira da li je na nekoj poziciji ili je član bilo koje političke partije.Međutim, ovde se postavlja još jedno važno pitanje na koje građani Srbije već dugo očekuju odgovor, a to pitanje glasi ko je neovlašćeno prisluškivao predsednika Republike Srbije i članove njegove porodice, sa kojim ciljem i za čije interese je to rađeno?Takođe, postavlja se pitanje – da li je ovde bilo imešanosti stranog faktora, a ovo pitam u svetlu nedavnog priznanja bivšeg lidera opozicije i predsedničkog kandidata Saše Jankovića koji je otvoreno priznao da je vrbovan od strane stranog faktora da u samom državnom aparatu ili SNS nađe saveznika koji će zajedno sa njim iznutra rušiti predsednika Srbije.

i kada čujemo informaciju koju smo saznali prošle nedelje da su opozicioni političari zajedno sa opozicionim medijima preko šest hiljada puta u najnegativnijem mogućem smislu pomenuli brata predsednika Srbije, kada znamo koliko puta je negativno pominjan i njegov sin i otac i svi članovi porodice, a znamo pritom da se ne radi o javnim ličnostima ili nosiocima bilo kakve funkcije i da nikada u Republici Srbiji građani nisu znali bilo šta o tome ko su članovi porodice bilo kog političara koji je bio na vlasti do 2012. godine, jasno vam je da se radi o jednom apsolutnom političkom presedanu, ali je isto tako jasno da se ništa od toga ne dešava slučajno, da ništa od toga nije spontano i da se radi o jednom veoma dobro razrađenom planu koji se sprovodi već nekoliko godina.Ono što je apsolutno jasno jeste da ovo nije bio napad na jednog političara ili predsednika neke stranke, već isključivo napad na državu Srbiju, da je ovo bio pokušaj državnog udara i da oni koji su sprovodili taj plan su to radili isključivo iz ličnih interesa, a to nisu bili interesi građana Republike Srbije.Važno je i da znamo ko su pojedinci iz kriminogenih sredina, ali i iz državnog aparata koji su tzv. istraživačkim, objektivnim, nezavisnim medijima, a sve su samo nisu objektivni i nezavisni davao informacije o kretanju sina predsednika Republike Srbije i tako mu direktno ugrožavao život, ko su ljudi koji su im dostavljali fingirane fotografije koje su oni kasnije koristili kao deo tog tzv. istraživačkog rada. To su sve veoma važna pitanja na koja građani Srbije očekuju da dobiju odgovor.Kada sam pomenuo strani faktor, još jedan razlog zašto sam to rekao je da mi sve češće u poslednje vreme čujemo pojedine pozive od strane dela opozicije koji konstantno prizivaju ili strane ambasadore ili različite međunarodne organizacije da se uključe u unutrašnja politička pitanja Republike Srbije.Tako je nedavno pre nekoliko dana Marinika Tepić gostujući u Hrvatskoj umesto da govori o pravima građana Republike Srbije koji žive u Hrvatskoj, a koja svakako nisu na zavidnom nivou, ona je govorila o nekakvom građanskom ratu u Srbiji i pozivala međunarodnu zajednicu da se umeša u unutrašnja politička pitanja naše zemlje.Zaista se ne samo ne samo kao političar već i kao čovek gnušam onih političara koji svaki put kada odu van države Srbije sve najgore govore o svojoj zemlji i mole predstavnike međunarodne zajednice da ih dovedu na vlast i ono što je verovatno jedan od najvećih uspeha Aleksandra Vučića je upravo to što je država Srbija danas suverena država koja vodi apsolutno nezavisnu politiku i u kojoj stranci, međunarodne organizacije i strani ambasadori više ne postavljaju premijere i ministre i ne određuju kako će izgledati sednice Vlade Republike Srbije. Mislim da je to ono što danas svi mi zajedno sa građanima Srbije moramo po svaku cenu da sačuvamo. Zahvaljujem. Hvala gospodine Parezanoviću.Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Đorđe Komlenski.Dostavljen vam je Zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedene sednice.Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno budžetska i mandatno imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedeni Zapisnik, zato prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Zapisnik sa Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, održane 5. juna i 7. oktobra 2021. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaključujem glasanje i saopštavam: ukupno – 154, za – 141, nije glasalo – 13.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je Predlog dnevnog reda.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.Narodni predlogu za spajanje rasprave.Narodni poslanik Enis Imamović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Enis Imamović, Šaip Kamberi, Selma Kučević, Nadija Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđen Bajrami 9. juna 2021.Za reč se javio Enis Imamović. Hvala predsedavajući.Nakon pravosnažnosti svih presuda ratnim zločincima u kojima su čak dva međunarodna suda potvrdila genocid u Srebrenici, smatramo da su se stekli svi uslovi da ovakva rezolucija bude razmatrana i usvojena u Skupštini Srbije.Ovo je zreo korak koji je neophodno napraviti, zarad mira i dobrih odnosa sadašnjih i budućih generacija bošnjačkog i srpskog naroda.Da je ranije bilo političke mudrosti i hrabrosti Srbija bi usvajanjem rezolucije bila u znatno povoljnijem položaju nego što je danas, naročito zbog činjenice da je Srbija prva i jedina zemlja na svetu koja je proglašena krivom za kršenje Konvencije Ujedinjenih nacija o sprečavanju i kažnjavanju genocida.Odnos civilizovanih zemalja danas prema pitanju Srebrenice je potpuno jedinstven. Cilj rezolucije o genocidu u Srebrenici jeste da se najoštrije osudi, ali i da se zabrani svako negiranje ovog genocida, veličanje osuđenih ratnih zločinaca i negiranje i veličanje i najave novih genocida nad bošnjačkim narodnom.Mi sve češće u javnosti možemo čuti veličanje genocida u Srebrenici i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, od sportskih manifestacija, preko raznih okupljanja, pa čak i na svadbenim veseljima. Poslednji takav slučaj se desio upravo prošle sedmice na rukometnoj utakmici kada su tzv. navijači Crvene zvezde, na utakmici protiv Novog Pazara veličali osuđenog ratnog zločinca, slavili genocid, vređali, pretili bošnjacima.Jeste li se zapitali možda, u šta se pretvaraju naša sportska takmičenja, u šta se pretvara ovo društvo? Za to veliku odgovornost snosi i Skupština. Rukometni klub je doneo odluku o istupanju iz daljeg takmičenja, o istupanju iz lige i država umesto da reaguje ona ćutanjem odobrava promociju ovakvih ideja i ovakvih genocidnih namera i genocidne ideologije na sportskim manifestacijama.Ja se iskreno pitam šta i ostali sportski klubovi iz Sandžaka čekaju, da neko izgubi glavu. To je rezultat ohrabrenja koji svojim ponašanjem daje sam državni vrh Republike Srbije, tako što i sam negira genocid, a često i veliča osuđene ratne zločince.Ova rezolucija treba da bude odgovor odgovor civilizovanog društva na te pojave, ali i prevencija da se iznova stvori svest, da se genocidom, ratnim zločinima, etničkim čišćenjem nad jednim narodnom mogu ostvarivati interesi sopstvenog naroda i sopstvene države.Oni koji su danas najglasniji protiv ove rezolucije i najglasnije veličanju genocida sprovode najveću kolektivizaciju krivice.

predlog.Narodni poslanici Ana Karadžić i Bojan Torbica na osnovu člana 92. Poslovnika, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu i utvrđivanje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica 16. novembra 2020. godine.Reč ima Ana Karadžić. **Ana Karadžić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, po ko zna koji put predlažem da se dnevni red dopuni sa tačkom vezano za formiranje komisije koja će utvrditi tačan broj ubijenih u NATO agresiji.Danas ću biti jako kratka. Izneću samo par činjenica koje ste odavno čuli i više puta, ali zaista želim da porazmislite malo dublje o moralnoj odgovornosti koju imamo kada govorimo o tim činjenicama.Dakle, pre skoro 23 godine, bez odobrenja Saveta bezbednosti Srbija je bombardovana. Ubijeno je oko 2.000 ljudi i ko zna koliko dece. Mi taj podatak i dan danas nemamo, skoro 23 godine nakon NATO agresije. Zamislite situaciju u kojoj jedan učenik dođe na čas istorije i pita nastavnicu – koliko ljudi je stradalo u NATO agresiji. Nastavnica mora da odgovori na to – ja ne znam, ne postoji tačan broj, ne znam ni koliko je vojnika poginulo tada, ne znam koliko je civila poginulo. Mi nemamo taj podatak.Šta to znači? To znači da mi našu istoriju ne želimo da pišemo činjenicama, to znači da želimo da našu istoriju kroji neko drugo. Mi imamo moralnu obavezu i odgovornost, ali i odgovornost kao narodni poslanici, jer mi ovde možemo da obrazujemo tu komisiju koja će utvrditi imenom i prezimenom tačan broj poginulih, odnosno ubijenih u NATO agresiji.Ako se samo vratim na moja prethodna izlaganja kada sam pominjala kako oni pre nas, dve hiljaditih, nisu bili spremni na ovaj korak i ako sve što sam rekla, a istina je, čime su se sve bavili i šta su radili, a nisu želeli da odaju počast onima koji su izgubili nekog i onima koji su dali život za našu zemlju, da li mi želimo da se osećamo isto kada za 23 godine neko uperi prst na nas i kaže imali ste priliku, ali niste želeli to da uradite. Niste napisali istoriju činjenicama.Molim narodne poslanike da razmisle o moralnoj obavezi koju imamo po ovoj temi i da razmisle kako bi glasanjem se dnevni red dopunio ovom komisijom i kako bi utvrđenjem tačnog broja poginulih, odnosno ubijenih u NATO agresiji, vratili dostojanstvo porodicama i odali počast onima koji su branili zemlju i zbog kojih smo mi danas ovde. Hvala. **Vladimir Orlić** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

za – devete, nije glasalo 146.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Miodrag Linta na osnovu člana 92. predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji je podneo 12. maja 2021. godine.Da li narodni poslanik želi reč?Izvolite. **Miodrag Linta** Poštovani predsedavajući, poštovani predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, ja danas drugi put predlažem da se dnevni red sednice dopuni mojim predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.Ovim predlogom zakona tražim sedam izmena i dopuna. Moj ključni zahtev jeste da se konačno ispravi velika nepravda i da se svim pripadnicima vojske i policije Republike Srpske krajine prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju.Podsećam

diskriminisani, a posebno i zbog činjenice da se čak u praksi ne poštuje ni priznat ratni staž do 27. aprila 1992. godine.Naime, hiljade krajiških boraca su podneli zahteve centrima Ministarstva odbrane širom Srbije da im se makar prizna taj period do 27. aprila 1992. godine. Svi su odreda dobili negativna rešenja sa skandaloznim i sramnim obrazloženjem centara Ministarstva odbrane da teritorijalna odbrana Savo-krajine i teritorijalna odbrana RSK nisu bili u sastavu bivše JNA. Dobro je poznato da su se oružane snage SFRJ sastojale od dva vida, od JNA i od teritorijalne odbrane.Ja pozivam Ministarstva odbrane da ispravi ovu veliku nepravdu, da promeni taj sramni skandalozni pravilnik i da makar za početak se krajiškim borcima prizna ratni staž, odnosno da se poštuje zakonska odredba u kojoj jasno stoji da se krajiški borci priznaju do 27. aprila 1992. godine.Takođe, pozivam još jednom Narodnu skupštinu da prihvati da se dnevni red današnje sednice dopuni mojim predlogom zakona i da se, ponavljam, ispravi velika nepravda i da se svim pripadnicima Vojske i Policije Republike Srpske Krajine prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

predlog.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu čl. 92. stav 2. i 170, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, Predlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Arapske Republike Egipat koju predstavlja Ministarstvo odbrane, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa.Da li predlagač želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na sistemu za glasanje.Zaključujem glasanje

smo se izjasnili o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i od predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje:

sednice.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar odbrane, Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, Predrag Bandić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Zoran Lazić, sekretar Ministarstva, pukovnik Nebojša Svjetlica iz Uprave za međunarodnu vojnu saradnju Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane i Mirjana Matić, diplomirani pravnik iz Grupe za međunarodno pravne poslove Uprave za međunarodnu vojnu saradnju.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, u skladu sa članom 96.Saglasno članu 170, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres.Da li predstavnici predlagača žele reč? (Da.)Reč ima ministar Aleksandar Vulin, kog pozdravljam.Izvolite, gospodine ministre. Poštovani gospodine predsedavajući, gospodo i gospođe potpredsednici Narodne skupštine, poštovani poslanici, drugarice i drugovi, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što ću danas pred vama moći da branim, možda nije prava reč da branim, da objasnim, da pojasnim pet važnih sporazuma koji su pred vama, pet važnih sporazuma koji bez vaše podrške i vašeg razumevanja neće biti mogući.U pitanju je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, zatim, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, ali isto tako i Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa između Republike Srbije i Republike Austrije, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat.Svaki sporazum koji postignemo sa zemljama u našem okruženju, i ne samo sa zemljama u našem okruženju, jeste sporazum koji našim građanima na prvom mestu otvara određene mogućnosti i daje im priliku da bolje i jednostavnije obavljaju svoje svakodnevne obaveze.Sporazume koje imamo sa Bosnom i Hercegovinom jesu sporazumi koji regulišu naše granične prelaze i, između ostalog, što je nama posebno važno, pored postojećih uvode još jedan novi granični prelaz. U pitanju je Ljubovija – Bratunac, onaj čuveni most koga je Srbija odavno izgradila, a čekali smo da Vlada Bosne i Hercegovine ispuni svoje obaveze i da omogući građanima i BiH i Republike Srbije da most koriste. Mostovi spajaju ljude, a politika ume da se ispreči između njih. Evo, ovim sporazumom rešićemo svakako i taj problem.Imamo, naravno, Sporazum o pograničnom saobraćaju koji će omogućiti, što je veoma važno, građanima naših država da svoje svakodnevne životne aktivnosti rešavaju po olakšanoj i ubrzanoj proceduri. Em ne mora da se nosi pasoš, da ne moraju svaki put da obrazlažu gde su pošli, što su pošli, jednostavno, ljudi žive sa obe strane Drine i logično je da bolje, brže i jednostavnije prelaze, sarađuju. Otvaranjem i novog mosta u nekim mestima ćemo za 60 kilometara skratiti put. Za 60 kilometara! Znate li koliko je to veliko i koliko je važno?Inače, da znate, na mostu će biti i naša prva zajednička tačka prelaza. To znači da građani Srbije ili građani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, kada prelaze most neće morati da gledaju dva carinika, neće morati da dva puta pokazuju putnu ispravu, neće ih dva puta pitati šta nosiš u toj torbi, u tom zembilju, nego će samo jednom dolaziti na zajedničku tačku, jednom se pozdravi, jednom se predstavi i nek mu je srećan put, nek radi ono što treba da radi i kako treba da veoma je važno i što ćemo imati Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa sa Republikom Austrijom. Videli ste proteklog leta kako je čitava Evropa gorela. Videli ste u kakvom su se problemu našle i zemlje koje su bogatije, neki kažu i organizovanije nego što je Republika Srbija.Republika Srbija je, dame i gospodo, drugarice i drugovi, prošlog leta imala više od hiljadu požara na otvorenom. Ali, zahvaljujući radu Sektora za vanredne situacije, zahvaljujući radu dobrovoljnih vatrogasnih društava, nijedan nije bio katastrofalan, a svaki je mogao da bude katastrofalan.U Severnoj Makedoniji, u Republici Srpskoj, u Grčkoj, imali smo katastrofalne požare. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova je pomogao na svim ovim lokacijama. Po onome što nam govore oni sa kojima smo se zajedno borili protiv vatrene stihije, da nije bilo srpskih vatrogasaca, stihija bi bila mnogo pogubnija.Imao sam tu čast i zadovoljstvo da budem sa našim vatrogascima i u Severnoj Makedoniji i u Grčkoj i mogu da vam kažem da tamo gde je stao srpski vatrogasac, tamo gde smo mi postavili liniju, požar nije prošao. Ni jedno drvo nije stradalo tamo gde smo mi bili. Na Eviji su spašena čitava sela i gradovi zato što su srpski vatrogasci bili tu.Takav sporazum sada postižemo i sa Republikom Austrijom, gde ćemo moći jedni drugima da pomažemo i u takvim situacijama, da prenosimo znanja, da prenosimo iskustva, jednostavno jedni drugima da budemo na usluzi.Mi kada planiramo svoje kapacitete za odbranu od različitih prirodnih katastrofa koje mogu da zadese našu zemlju, mi razmišljamo o regionu. Mi ćemo, zahvaljujući odluci i beskrajnoj podršci predsednika Aleksandra Vučića, vrlo brzo kupiti dva protivpožarna helikoptera, u pitanju su &quot;Kamovi&quot;, najbolji na svetu. Da li nam trebaju oba? Naravno da trebaju. Ali, da li ćemo sa ta dva helikoptera, sa postojećim helikopterima, sa &quot;Super pumama&quot; koje nam dolaze, biti najopremljenija zemlja u regionu - hoćemo. Kada je u pitanju borba protiv katastrofa, bićemo sigurno najopremljeniji i moći ćemo da pomognemo celom regionu. Srbija razmišlja regionalno. Mi mislimo i o drugim zemljama, drugim ljudima, da li će im biti potrebna naša pomoć. Ne mislimo samo o sebi.Kad smo gasili požar u Severnoj Makedoniji, da to nismo uradili, Prohor Pčinjski bi izgoreo, zato što bi se požar preneo preko brda. Morali smo da pomognemo našim susedima iz Severne Makedonije, našem južnom susedu, Severnoj Makedoniji, jer da nismo pomogli, jer da nismo pomogli, požar bi se proširio i na Prohor Pčinjski. Dobro je što smo to uradili i što smo bili sposobni.Egipat je velika, moćna zemlja, sa izvanrednom vojskom, zemlja koja kupuje mnogo na tržištu naoružanja, zemlja koja ima tradiciju saradnje sa nama i ovo je odlična prilika da razgovaramo, ovo je odlična prilika da ih upoznamo sa našom odbrambenom industrijom i svime onim što naša država može da ponudi. Mnogi generalni i mnogi oficiri iz Egipta su bili školovani u našoj zemlji, pamte svoju mladost, vole kada dođu ovde, vole kada se sete, svako voli da se seti svoje mladosti pa tako i oni, i imaju izuzetno dobar odnos prema Republici Srbiji. Zato je ovaj sporazum veoma važan. Eto još jedne prilike da bolje radimo i da bolje sarađujemo.Da smo možda imali ovakvih sporazuma više, ne bi nam islamska braća koje su dovele kojekakva &quot;arapska proleća&quot; priznavali Kosovo. Egipat je važna i velika zemlja. Da nije bilo tih islamskih terorista na njenom čelu, možda ni Kosovo ne bi bilo priznato od Egipta, a na nama je možda i da radimo na tome da Egipat još jednom razmisli o svojoj odluci i da se ponovo vrati tamo gde mu je mesto, a to znači na stranu međunarodnog prava.Dame i gospodo, drugarice i drugovi, vašoj pažnji skrećem ovih pet sporazuma. Nadam se da ćemo imati dobru, plodnu raspravu. Verujem da, kao i svaki put, ćemo učiniti nešto što je dobro za građane Srbije, nešto što je dobro za one koji su glasali za svakog od nas, naravno i za one koji nisu, iako ih nema tako puno, ali nadam se da ćemo imati prilike da razgovaramo, da radimo zajedno i da ovaj dan provedemo u konstruktivnoj i uspešnoj raspravi. Hvala Hvala ministre.Da li izvestioci nadležni odbora žele reč?Za reč se javio predsednik Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja, narodni poslanik Aleksandar Marković. Zahvaljujem.Uvaženi ministre unutrašnjih poslova, gospodine Vulin, uvaženi predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane, dame i gospodo narodni poslanici, odmah na početku želim da istaknem da je Odbor za odbranu i unutrašnje poslove na današnjoj sednici razmatrao predložene sporazume i jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati navedene sporazume.Značaj ovih sporazuma koji su pred nama ogleda se prvenstveno u geografskom značaju koji Republika Srbija ima, kao i u činjenici koja je svima vama poznata, a to je da je putna i saobraćajna mreža širom Srbije izgrađena i obnovljena, što će se nastaviti svakako i u narednom periodu, prvenstveno zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, čime će protok ljudi, roba i usluga biti znatno olakšan, a što će indirektno dovesti do povećanja stranih direktnih investicija, samim tim novih radnih mesta, samim tim do povećanja životnog standarda građana.Zbog toga je važno da na adekvatan i sveobuhvatan način regulišemo pitanja graničnih prelaza, njihovih lokacija, pograničnog saobraćaja sa BiH.Sporazumi BiH.Sporazumi sa Austrijom i Egiptom nisu ništa manje značajni, ali su usmereni prvenstveno na izgradnju Republike Srbije kao pouzdanog i sigurnog partnera na međunarodnoj sceni koji je spreman da svojim raspoloživim resursima i znanjem pruži neophodnu pomoć gde god je ona potrebna.Naročito potrebna.Naročito je to značajno kada se sagleda Sporazum sa Austrijom o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa, imajući u vidu da svaki vid pomoći u tom smislu može stići na ugroženu lokaciju u roku od svega nekoliko sati, što u velikoj meri može doprineti spašavanju ljudskih života, imovine, kao i uklanjanju posledica katastrofa.Istakao sam da sam lično veoma ponosan na sve naše policijske službenike i vojnike u mirovnim misijama, vatrogasce, medicinske radnike koji su boraveći, radeći i pomažući ugroženim područjima dali svoj doprinos i jačanju ugleda Republike Srbije u svetu.Stoga, uveren sam da ćete i vi, narodni poslanici, imati razumevanja za iznete argumente i da ćete u danu za glasanje dati podršku navedenim sporazumima.Gospodine ministre, gospođo predsedavajuća, dozvolite mi da se na trenutak udaljim od onoga što je predmet mog izveštaja sa današnje sednice Odbora. Naime, negde baš ovih dana u oktobru navršava se godinu dana od kako je konstituisan aktuelni saziv Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine i iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim i Ministarstvu unutrašnjih poslova ali i Ministarstvu odbrane na izuzetnoj saradnji koju smo do sada ostvarili.Naime, imali smo brojne aktivnosti i tu ne mislim samo na sednice

Obišli smo bazu Specijalne antiterorističke jedinice, obišli smo Odred žandarmerije u Novom Sadu, obišli smo gardu Vojske Srbije, a u planu je još nekoliko sličnih terenskih aktivnosti.Smatram da time donosimo jedan novi kvalitet u radu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, zato što narodni poslanici, članovi Odbora imaju mogućnost da se na neposredan način upoznaju sa radom i aktivnostima pripadnika MUP i pripadnika Vojske Srbije.Gospodine ministre, izuzetno smo zahvalni zbog te saradnje i nadam se da ćemo tu saradnju dodatno intenzivirati u narednom periodu, jer smatram da je jako važno da svi zajednički radimo na daljem jačanju i snaženju naših odbrambenih i bezbednosnih kapaciteta. Vojska i policija su uvek bili i biće garant zaštite i odbrane države i građana i naših nacionalnih interesa. Zahvaljujem.

predsedavajuća, uvaženi ministre sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, u ime Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, želim da kažem da na današnjoj sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smo ocenili da su svi predloženi sporazumi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sasvim je jasan značaj svih ovih sporazuma i o tome smo imali prilike da čujemo i od ministra Vulina i od mog kolege, Aleksandra Markovića,

tiču granice i graničnih prelaza i pogranične saradnje. Ovo što ste rekli, dakle, Srbija i BiH u svakom segmentu trebaju da imaju što čvršću saradnju zbog dobrih odnosa Srbije i Republike Srpske koji nikada nisu bili bolji u istoriji. Ja bih dodao da Srbija i BiH nikada nisu imali bolje odnose u svojoj istoriji nego što je to slučaj danas, a to je svakako slučaj i zbog odlične politike, prvenstveno zbog odlične politike koju vodi Republika Srbija i njen predsednik Aleksandar Vučić.Takođe Vučić.Takođe bih želeo i da se osvrnem i na ovaj Sporazum između Republike Srbije i prijateljske Austrije. U više navrata Srbija je pokazala i što se tiče odnosa sa okolnim državama i što se tiče odnosa sa drugim evropskim državama i kada su katastrofe i kada su poplave i kada su požari pružimo ruku pomoći, pružimo ruku pomoći koja je samo nastavak dugogodišnjeg prijateljstva. Tako je bilo i kada su se dešavale katastrofalne situacije i u Grčkoj i u Severnoj Makedoniji i u Albaniji i u svim drugim državama u Evropi.Srbija je uvek bila tu da pomogne. Srbija nije samo pomagala zbog raznih sporazuma, nego je pomagala zbog toga što želi da gradi prijateljske odnose, zato što Srbija i ovim sporazumima potvrđuje da je ono što jeste, garant mira i stabilnosti celog Balkana i jugoistočne Evrope.Srbija je takva i kada su u pitanju i unutrašnji poslovi i odbrana i drugi sporazumi, zato što Srbija želi da izgradi što više prijateljskih odnosa, prvenstveno u Evropi, pa i u celom svetu.Želeo bih nešto da kažem mimo a tiče se Ministarstva unutrašnjih poslova, da iskoristim prisustvo ministra Aleksandra Vulina, da mu ovom prilikom čestitam na svim rezultatima Ministarstva unutrašnjih poslova i njega lično u borbi protiv organizovanog kriminala, u borbi protiv privrednog kriminala.Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u proteklih godinu dana su pokazali jednu izuzetnu profesionalnost, hrabrost, upornost, doslednost kako u borbi protiv organizovanog i privrednog kriminala, tako i u čišćenju svojih redova od kukolja, čišćenju svojih redova od kukolja, od onih koji su sarađivali sa organizovanim kriminalom i koji su davali svoj doprinos i na kršenju ustavnog poretka Republike Srbije.Želim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije i svih organizacionih jedinica MUP-a da nastave profesionalno da rade svoj posao, da imamo nove rezultate, da imamo još bolje rezultate u borbi protiv mafije.Ispraviće me ministar Vulin ako budem pogrešio, mi punih 10 meseci nemamo ni jedno mafijaško ubistvo u Beogradu. To nije bio slučaj decenijama.

kraju bih želeo da iskoristim priliku da čestitam pobedu Srpske liste na KiM. Pobeda Srpske liste je i potvrda predloga predsednika Aleksandra Vučića da se izađe na izbore na KiM. Da nije bilo tog predloga i te inicijative mi danas ne bismo imali pobedu Srpske liste. Ujedno, da čestitam mojim prijateljima iz stranke i naše koalicije ubedljive pobede na lokalnim izborima u Negotinu i Mionici.Izbori u Negotinu i Mionici, su pokazali i potvrdili da narod apsolutno veruje predsedniku Aleksandru Vučiću i da narod veruje SNS, koju odlično vodi predsednik Aleksandar Vučić. Imamo konkretne rezultate i to građani vide, kako na lokalu, tako i na republici.Nadam se da ćemo u danu za glasanje podržati sve ove sporazume zato što su ovi sporazumi samo još jedna potvrda dobre saradnje Republike Srbije i sa BiH i sa Egiptom i sa Austrijom.Toliko. Hvala. Hvala, kolega Mrdiću.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Za reč se javio dr Muamer Poštovana predsedavajuća, uvaženi potpredsednici Narodne skupštine, uvaženi ministre sa saradnikom, poštovani predstavnici Ministarstva odbrane, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas nekoliko važnih sporazuma od kojih tri sa BiH i sva tri imaju veze sa granicom.Na prvi pogled, granica predstavlja jednu banalnu pojavu koja deli dve teritorije ili dva prostora, međutim, ako to dublje sagledamo granica je mnogo više od same same međe između dve teritorije ili dva prostora.Granica jeste tačka ili linija koja razdvaja dva prostora, ali ona je isto tako linija koja spaja dva prostora. Na istom mestu, na istoj liniji ili se razdvajamo, ili se spajamo ili se kulturno i civilizovano i zakonito i uređeno razdvaja i uređuje odnos dva prostora, ali isto tako

Nije do granice niti do prostora, da li se susrećemo ili sudaramo, to je do aktera koji svojom kulturom, svojom svešću, svojom civilizovanošću, jednom rečju, svojim kvalitetom biraju, određuju da li će se sudarati ili će se susretati. U metafizičkom smislu, granica je takođe mnogo više od linije razdvajanja, pa i samog spajanja i granica je neka vrsta standarda ili mere slobode, ne postoji sloboda bez granice, sloboda bez granice je anarhija. Granica je neka vrsta principa, na kome se meri kvalitet slobode ili od koga počinje merenje i računanje same slobode.Zato, pitanje uređenja bilo kojih granica, odnosa prema granicama pre svega etičkim, odnosno moralnim granicama, a evo u ovom slučaju i samim teritorijalno političkim granicama i razgraničenjima, zapravo na odnosu našem prema tim granicama, se meri naš personalni personalni kolektivni, kulturni, etički i uopšte civilizacijski kvalitet i zato me raduje da danas imamo tri sporazuma koji tretiraju ovu temu, i to veoma afirmativno i kvalitetno, gde ćemo napraviti veoma značajan iskorak ako smo čuli i dobili u materijalima, ali čuli u obrazloženju da će zapravo ta granica podići, granica sa BiH, odnosno granica između Republike Srbije i BiH, biti podignuta na viši nivo, uređenosti, zapravo uvažavajući ove okvire ili principe koje sam spomenuo, odnosno o kojima sam govorio, gde ćemo gde ćemo postići viši stepen susreta, a smanjiti mogućnost sudaranja, odnosno mogućnost nesporazuma.Svaka granica je bitna, svako uređenje granice je bitno, ali ako imate granicu koja razdvaja i spaja, dve zemlje, koje imaju određena, na žalost veoma značajna i teška opterećenja, iz raznih perioda naših prošlosti, onda uređenje te granice zapravo predstavlja veoma važan iskorak i postaje značajnije od uređenja nekih drugih tačaka, na određenim granicama, odnosno razgraničenjima.Dakle, i u nekom subjektivnom smislu kao bošnjak, kao čovek koji dodatno prati razvoj odnosa između Srbije i BiH, kao čovek kao čovek koji predstavlja političku stranku, Stranku pravde i pomirenja, četiri narodna poslanika koji predstavlja program te stranke u kome je odnos između odnos između BiH, i Srbije, stavljen na jedan od najviših nivoa, našeg interesovanja i delovanja, u tom programu također odnos između srpskog i bošnjačkog naroda sa pozicije Stranke pravde i pomirenja, i njenih narodnih poslanika u Narodnoj Skupštini, takođe tretiran kao jedan od najvažnijih i to suštinski, ne samo retorički.Dakle, ne samo važan na relaciji ta dva naroda, već taj odnos smatramo veoma važnim i u pogledu mogućih refleksija na celokupnu stabilnost u regionu. Sve to imajući u vidu razna i pozitivna, posebno negativna iskustva iz bliže i dalje prošlosti između ova dva naroda i ove dve države, zato zato su ovi sporazumi od izuzetne važnosti.S druge strane, kada imamo u vidu sve ono što se i nedavno i ovih dana dešavalo i dešava, posebno po pitanju hapšenja i privođenja određenih građana BiH, koji su putovali prema Srbiji i bili uhapšeni, odnosno privedeni na granici, što je zapravo podiglo određeni stepen nervoze i proizvelo određene tenzije između dve zemlje, a posebno između dva naroda, jer se radi o veoma ozbiljnoj neprijatnosti koja ne sadrži kod sebe pravnu dimenziju, i ne samo političku, već mnogo više od toga, gde se zapravo otvaralo pitanje - ko je sledeći, ko sme da putuje, pa, ko ne sme da putuje, jer se nije radilo o tome da imamo transparentne informacije ko su ti ljudi koji, eventualno, mogu biti potraživani sa određene strane.Dakle, sve to je opterećivalo naše odnose i bilo jedna od tačaka i bilo jedna od tačaka našega aktivnog interesovanja. Lično sam imao prilike više puta razgovarati i sa predsednikom Republike Srbije na ovu temu, i izuzetno sam obradovan zbog same činjenice da je konačno donešena odluka da se predmeti koji postoje u Republici Srbiji kod nadležnih organa, a tiču se građana BiH, ustupe nadležnim organima BiH, i time se zapravo stavlja tačka na ovo pitanje.Naravno, imamo i konkretan slučaj Edina Vranja, koji je zapravo bio i povod da se ova pitanja ponovo i na ovaj način na ovaj način otvore, koji će, ili koji je već zapravo oslobođen, odnosno, saopštena mu je takva odluka.Sve su ovo neprijatna pitanja, ali koja koja ipak mogu izazvati određenu radost kada se pokaže spremnost i sposobnost da se ona sagledaju sa više ljudskosti, sa više osećaja, naravno, uvažavajući i zakonske norme, odnosno procedure, ali uvek je pitanje kakav pristup nečemu imamo.Dakle, pitanje odnosa država je isto kao i pitanje odnosa dva čoveka, odnosno dve osobe. Ako želite kvariti i zatezati odnose, uvek ćete naći ili argumente, ako ne nađete argumente, možete naći izgovore da kvarite odnose.Dakle, odnose.Dakle, ako želite da popravljate i gradite dobre odnose sa nekim, bilo da je komšija, bilo da je kolega, bilo da je neko sa kim imate bilo koji drugi oblik kontakta i komunikacije uvek ćete naći puno argumenata da te odnose gradite.Zato je namera temelj svega. Dakle, dela se cene prema nameri. Namera je ta koja pravi temelj pravca našeg kretanja u individualnom smislu, porodičnom smislu, ali kolektivnom smislu i na koncu u međudržavnim odnosima ili međudržavnom pogledu. Zato je ta namera jako bitna i od nje ovisi kuda se mi krećemo, da li želim oda ostanemo taoci određenih bolnih, krvavih događaja iz naše prošlosti, određenih perioda naše prošlosti, krvavih, bolnih i tragičnih, ili želimo da tu prošlost, pa makar bili i ti veoma tragični, krvavi i teški događaji iskoristimo kao pouku na kojoj ćemo graditi drugačiju budućnost, dakle, ne ostajući taoci te prošlosti, ali koristeći to kao pouku kako se to više nikada ne bi ponovilo.Dakle, to je pitanje namere, pitanje etičkog postolja za tu nameru i na kraju pitanje i veličine, širine i dubine aktera koji donose te odluke, koji imaju ili nemaju viziju, koji su državnici ili nisu državnici. Razlika između državnika i političara je ogromna. Državnik je političar koji ima kapaciteta da svoj lični interes, svoj partijski interes, svoj bilo koji partikularni interes posveti opštem, državnom, nacionalnom interesu, ili interesu naroda i koji ima viziju u budućnosti i koji svoje celokupno delovanje i kapacitete podređuje tim interesima i toj viziji.Dakle, ti ljudi, ti političari koji imaju takve odlike njih možete nazvati državnicima, bez obzira na kojoj se funkciji,

običnih političara je tako puno, mogu reći neka vrsta inflacije političara u vremenu u kome živimo i na prostoru na kome živimo. Dakle, to su najčešće ljudi sa jako mnogo demagoški floskula, velikih poruka, mnogo patriotizma na određenim proklamacijama, demagoških formulacija i poruka. Međutim, najčešće odluke takvih se donose, stvarne odluke se donose isključivo interesu, u interesu partijskom, u interesu svakako partikularnom. To je osnovna razlika.Zato kažem da sam se obradovao nakon toliko razgovora i aktivnosti, da je pre svega predsednik Republike Srbije imao razumevanja imao snage da zapravo neke možda i lične ili partikularne stavove, poglede, zahteve sopstvenog okruženja stavi po strani, a da zapravo donese odluku da se da ono što je vizija budućnosti srpsko-bošnjačkih odnosa, odnosa dva veoma važna naroda na ovom prostoru koji uprkos svim krvavim ratovima i zločinima koji su se desili i dalje su upućeni jedni na druge. Neki drugi narodi su uspeli da odu ili uspeli da da granice postave na način razdvajanja i da imaju malo tačaka susreta i dodira sa srpskim narodom, međutim, bošnjački narod uprkos svemu što što se dešavalo ostao je da živi zajedno sa srpskim narodom i u Bosni i Hercegovini, uprkos svim teretima, ali i na prostoru Republike Srbije, tačnije na prostoru Sandžaka.Dakle, uprkos svemu tome to su realnosti, to su činjenice i samo je pitanje da li ćemo birati da budemo pametni i da svu tu i negativnu energiju, i negativna iskustva pretvorimo u gorivo za pozitivnu, drugačiju i dobru budućnost.Dakle, ono što ova odluka predstavlja, a pre svega inicira sa punom odgovornošću od strane predsednika Republike donešena, zapravo predstavlja to.Ono što je jako važno jeste da se se raskoraci između politike koja se vodi na čelu države, odnosno na samom njenom vrhu i politike koju možemo čuti u retorici određenih članova i Vlade i nekih drugih političkih činovnika i funkcionera, da se zapravo taj raskorak svede na minimum, odnosno eliminiše, jer to ostavlja jako ružnu sliku, pogotovo kada znamo da imamo sistem koji nije baš tako raskliman politički da se može zaključiti da se neko svojevoljno baš odlučuje na različitu političku retoriku u odnosu na samog predsednika.Dakle, da bismo bili ozbiljna zemlja, ozbiljna država, ono što se proklamuje kao politika, u ovom slučaju prema okruženju, prema susednim zemljama, prema susednim narodima, zapravo ostali funkcioneri i ostali ljudi koji duže određene odgovornosti u hijerarhiji državnog aparata bi bili obavezni da zapravo prate taj kurs i da ga implementiraju implementiraju u svome diskursu, odnosno svojoj političkoj poruci i političkoj retorici.Ovom prilikom bih se zahvalio i Republici Turskoj, odnosno njenim funkcionerima i predstavnicima koji su takođe imali veoma konstruktivnu ulogu po ovom pitanju, da se konačno nađe rešenje, iznađe rešenje da se ovih 15 predmeta koji su postojali u Republici Srbiji kod njenih državnih organa ustupe odnosno nadležnim organima BiH, čime se konačno stavlja tačka na ovo pitanje i čime konačno možemo i u ovom pitanju, da kažem, komunikacija na granici slobodnog protoka ljudi i roba na granici, bez straha ko li može biti na nekoj listi i ko li može može biti uhapšen, odnosno priveden, što zapravo predstavlja bacanje svojevrsnog tereta sa vrata koji nas je opterećivao.Možda nekoga nije opterećivao, ali mene zaista jeste, jer jedan od strateških tačaka u programu, u političkom programu za koga se zalažem, odnosno u okviru koga delujem jeste politika zbližavanja, politika pomirenja, politika otvaranja nove stranice koja nije samo obična stranačko-politička proklamacija, već je u pitanju ubeđenje duboko, etičko i političko ubeđenje da smo previše dugo bili taoci raznih oblika mržnji, raznih oblika neprijateljstava, raznih oblika antagonizama da je dovoljno stotinu godina iskustva na kome smo učili šta su posledice takvih politika, takvih antagonizama i postupaka antagonističkih postupaka prema komšijama i da je zaista toliko lekcija tokom jednog stoleća dovoljno, i da više nemamo vremena, ni prostora da ostajemo taoci takvih takvih politika.Svakako da su i druga dva sporazuma jako važna i da ih treba podržati, i kada je u pitanju Sporazum sa Austrijom o saradnji u raznim nepogodama, ali isto tako i Sporazum o vojnoj saradnji sa Egiptom. Egipat je jedna od najvažnijih arapsko-muslimanskih zemalja i svakako da treba da razvijamo odnose, istina, sa onim zemljama sa kojima već postoji snažna, da kažem, tradicija, bogata tradicija saradnje. Lakše je i bolje sarađivati, sarađivati, odnosno nastaviti tu saradnju.Međutim, ono što bi bila moja poruka i preporuka, da mi ne ulazimo u ocene toga ko je gde na vlasti, iz kojih ideoloških struktura dolaze. Mi treba da gradimo odnose sa tim zemljama, a da prepustimo narodima tih zemalja da oni biraju svoje vlasti, da oni odlučuju koju će vlast imati i na koji način.Ono što bi bila moja poruka ministru jeste da izbegne upotrebu pojma – islamski u negativnom kontekstu. To je neprihvatljivo ni suštinski, ni etički, ni duhovno, ni civilizacijski, ni politički. Ako su neka islamska braća, ne znam šta to zapravo znači, to nije primereno pogotovo u odnosu na nas muslimane, pripadnike islama ako imamo razne oblike terorizma, imamo i, da, nekada su izvršioci, dolaze, teretski kazano, iz reda muslimana, nekada iz reda hrišćana, ali to nije dovoljan osnov i razlog da nekoga nazovemo islamskim teroristom ili hrišćanskim teroristom. majskog naroda došao, ma koju ideju zloupotrebio, koristio na bilo koje načine.Dakle, jezik je veoma važan, pojmovi sadrže jako puno i zato se moraju birati reči kako bi zapravo poslali poruku međusobnog uvažavanja, jer to nije ono što nam treba ni kada je u pitanju Egipat, mi treba da gradimo odnose sa Egiptom i sa drugim muslimanskim zemljama u meri spremnosti sa druge strane da se grade ti odnosi, a jako je mnogo spremnosti pogotovo kada su u pitanju muslimanske zemlje od Maroka do Indonezije. Sa većinom imam jako dobru komunikaciju i mnogo toga od potencijala u tim odnosima smo iskoristili, ali se to svakako može još mnogo više i mnogo značajnije iskoristiti.Ali, svi moramo gledati da svojim izjavama, svojim stavovima, svojim ponašanjima i svojim delovanjima zapravo potpomognemo tu saradnju, a sve ono što može opteretiti tu saradnju, pa makar i u pogledu diranja u emocije duhovne, verske trebamo da izbegnemo. Hvala. Zahvaljujem.Za reč se javio ministar Aleksandar Vulin.Izvolite. **Aleksandar Vulin** Zahvaljujem se uvaženom poslaniku što će podržati sve ove sporazume, svih pet sporazuma koje smo predložili, ali moram nešto da pojasnim.Ja stvari zovem onako kako se one zovu i nemam ni najmanje negativan stav prema islamu kao religijskom opredeljenju. To je jedna od velikih religija koju beskrajno poštujem.Pročitao sam Kuran. Mnoge reči prorokove mogu biti primenjene u svakodnevnom životu svakoga od nas i kako kaže jedan mudar čovek

ali partija koja je priznala Kosovo i koja je vladala Egiptom se zvala Islamska braća. Nije do mene.Usput, ako hoćete da poboljšate odnose sa Egiptom, jako budite protiv njih, jer jer od predsednika Egipta, pa nadalje, svi su u zatvoru i trenutni režim u Egiptu ih je sve pohapsio i smatra ih teroristima. Ne ja, oni ih smatraju teroristima.Bivši predsednik Egipta se nalazi u zatvoru zato što ga smatraju teroristom. Nije do mene, niti do bilo koga od nas. Islamska država se tako zove. Nisam je ja izmislio.Ja ne mislim da Islamska država ima bilo kakve veze sa izvornim islamom. Pa, niste vi pripadnik Islamske države, ali to se tako zove.Znate, to je kao kada mi kažu nemoj da zoveš Šiptare Šiptarima. Pa, tako se zovu, nije do mene i tu nema ni najmanje uvrede za bilo

I, sada je problem neko ko ima partiju koja se zove Partija demokratike Šćiptare, ja ne smem da kažem Partija demokratskih Šiptara? Dajte, ljudi. Ja samo govorim onako kako jeste. Ništa tu, nikakve uvrede, daleko bilo, nema.Islam ima svako moje poštovanje i siguran sam svih narodnih poslanika ovde. Sa najvećem pijetetom dok sam bio ministar odbrane imao sam to zadovoljstvo da šaljem pripadnike Islamske zajednice na hadž ispred Ministarstva odbrane, na konferenciju, na primer, u Marsej, gde su išle muftije svih vojska i bilo mi je zadovoljstvo i čast što sam to mogao da uradim, ali nije do mene što se stvari zovu tako kako se zovu.Ne mislim da Islamska država, koja je počinila onakva zverstva, ima bilo kakve veze sa islamom, ali kako da je zovemo? Ona se tako zove. Tako su sebe nazvali. Da li je to bespravno? Verujem da jeste. Znate, ko god bi ubio čoveka, rekao bi – ubio sam ga zbog Isusa Hrista. Naravno da nema pravo da uzima ime Isusovo u usta. Isto važi i zva veru prorokovu, ali to se jednostavno tako zove.Ja ne vidim u tome ništa loše što govorimo tako kako jeste. Naprotiv, sa ogromnim poštovanjem govorim o islamu. Kako da ne govorim sa velikim poštovanjem o Iranu, koji nije priznao Kosovo

Evo, vidite, nema islama, nema religije, ali to ne mogu da poštujem.Dakle, molim vas, ako se bilo ko našao uvređenim, izvinjavam se zbog toga jer nema uvrede, nema bilo kakve loše primisli. Islam iskreno poštujem. Svete knjige sam pažljivo pročitao. Verujem da sam ponešto i naučio, ali stvari nazivam tako kako se one zovu. Jednostavno, nije do mene.Hvala.

Ogromna je razlika. Dakle, mi koji imamo emociju islama to znamo i zato, ako već hoćete da budete precizni i da nešto nazovete imenom, onda ga nazovite onako kako jeste, to se isključivo vezuje za samu veru, odnosno religiju islama. Ukoliko kažete, a pogotovo što nije tačno, muslimanska ima i neko drugo značenje, ali, evo, kakvo god da ima značenje, tako se zove. Dakle, sa aspekta preciznosti, ovo je ono kako se nešto zove.Da, u pravu ste što se tiče tzv. Islamske države, terorističke organizacije. Ona se tako zvala i o tome sam čak govorio na nekim medijima. Naravno, mi koji smo malo više obavešteni, pretpostavljam da ste i vi, znamo ko je, kako i sa kakvom namerom formirao, ali pitanje je pijeteta da li želite da se ophodite sa poštovanjem ili ne.Meni, na primer, ako neko zloupotrebi pojam hrišćansko u negativnom kontekstu, pa da nečemu ime, ja iz pijeteta prema hrišćanima neću reći da je to hrišćansko, pa nešto negativno, nego ću kazati takozvano, kao što i vi koristite pojam takozvano za nešto što ne priznajete, jer kada kažete islamska država, bez takozvano, znači da je priznajete, znači da joj dajete određeni pozitivan kontekst. E, to je pitanje.Naravno, ja sam i u jednom razgovoru sa vama, evo, to ću sada ponoviti ovde, vama sugerisao i to ponavljam, voleo bih da ste malo oprezniji kao ministar policije. Dakle, vi kao političar imate puno pravo da iznosite svoje političke stavove, ali kao ministar policije, pogotovo ovde na Balkanu, a posebno u Srbiji, gde je policija najveća i najvažnija vlast i prvi front prema narodu, koji nije samo administracija, već nešto što gradi odnose i zato bi bilo dobro da budete malo pažljiviji u vašoj leksikografskoj teoriji i tumačenju izraza, bilo koji, ti koje ste pomenuli i koje niste pomenuli. Dakle, ovde je pitanje namere kakve ćemo odnose da gradimo. u enciklopediji muslimanska braća, kaže islamistička organizacija, tako piše, nije do mene.Ne bih se složio sa vama da je Ministarstvo unutrašnjih poslova najvažniji oblik vlasti. Najvažniji oblik vlasti je ova Skupština u kojoj vi sedite. Vi nama određujete šta ćemo da radimo, po kojim pravilima će da radimo i ako ne poštujemo to što ste vi rekli, što ste vi odlučili, završićemo kao predsednik muslimanke braće, u zatvoru.Dakle, ovo je najvažnija grana vlasti. Ovo je grana iznad koje nema niko više, kojoj niko ne može da nameće svoja pravila. Srbija je pravna država, nije policijska država. Ovo je najvažnija grana vlasti, a policija je samo poslušni deo izvršne vlasti, koja bespogovorno poštuje to što vi, gospodine poslaniče, ovde donesete. Hvala. Zato što sam lično svestan da je ovo najvažniji organ, najviši organ u zemlji, zakonodavni, nadzorni i predstavnički, zato imam ovu slobodu da na ovaj način diskutujemo. Ali, kada biste izvršili anketu među građanima, nisam siguran da bi većina građana kazalo da je Skupština najvažniji organ.Znamo i mi to, narodni poslanici, recimo, gde god da putujemo, nas niko nikada nije pokušao da potplati ni sa deset evra, ni sa bilo kojim oblikom korupcije, da im učinimo neku uslugu, zato što znaju da im nikada ne možemo učiniti uslugu. A svaki policajac, onaj najobičniji na ulici, zapravo je permanentno pod takvim pritiskom da bude potplaćen da nekoga propusti, bilo na granici, bilo na punktu, bilo u nekom drugom vršenju radnje.Ja ovde ne govorim o Ustavu, obojica to dobro znamo, po Ustavu koji je organ iznad koga, ali govorim u političkoj percepciji, kulturi odnosa na Balkanu i ovde u ovoj relaciji susreta i kontakta, koliko je policija važna.Naravno, ovo govorim iz jednog drugog iskustva, na raznim pozicijama, i dok sam bio na verskoj poziciji, pa kanije i na političkoj, jedan od prioriteta mi je bilo pokušaj lečenja odnosa, bolesnih odnosa između bošnjačkog naroda i policije, posebno na prostoru Sandžaka, zbog svega što se dešavalo devedesetih godina.Naravno, jako mnogo truda smo uložili i sa načelnicima, komandirima policije na tom terenu i sa raznim funkcionerima u MUP-u, do najvišeg nivoa. Dakle, to je bila jedna od teških, važnih i bolnih tema.Imajući u vidu to iskustvo, zapravo, ovo govorim sa najboljom namerom, očekujući da je važno da se čuje glas nas narodnih poslanika i kao pripadnika tog najvišeg državnog tela, ali i kao pripadnika, odnosno predstavnika naroda, sa kojim smo u kontaktu i znamo šta mu treba. Dakle, kontekst moje poruke je to, i dalje insistiram da bi dobro bilo da budete senzibilni, kako ne bismo zaustavili proces ozdravljenja odnosa između, u ovom slučaju, bošnjačkog naroda i policije. Hvala. **Marija Jevđić** Zahvaljujem.Replika, ministar Aleksandar Vulin. Ja sam siguran da MUP, odnosno pripadnici policije, uživaju iskreno poštovanje svih građana Republike Srbije, bez obzira na veru i naciju, zato što se i mi tako ponašamo prema svih građanima Republike Srbije, ne misleći ni o čijoj veri i naciji, odnosno vodeći računa o običajima, pravilima, načinu života, naravno, poštujući to beskrajno, ali kada je zakon u pitanju, sprovođenje zakona, tu nema nikakve razlike i tu se podjednako, blago ili tvrdo, kako god hoćete, ponašamo prema svim građanima.Nije u pitanju moja retorika. Ja govorim ono što mislim. To što mislim, verujem da je dobro za sve građane Republike Srbije, ne vidim da tu ima problem bilo kakav. Ali, znate kako je, za za mir, za dobrosusedske odnose, za razvoj, za napredak, potrebno je bar dvoje. Za sukobe, za rat, za obustavljanje saradnje, dovoljna je jedna budala, ne treba vam dve. Dakle, teško je biti usamljen u tome.Znate, kada predsednik, član predsedništva BiH, kaže da bi on priznao Kosovo, to jako teško da dobro utiče na međusobne odnose između BiH i Republike Srbije. To je nepoštovanje Ustava sopstvene zemlje, to je nepoštovanje politike sopstvene zemlje, kao što ste sa pravom rekli da svi treba da se pridržavamo politike naše zemlje. Pa zašto onda ne trebaju i naši susedi to isto da rade?Ja ću vas podsetiti da je Republika Srbija donela odluku da sve optužnice za ratne zločine ponudi tužilaštvu BiH. Nisam čuo odjek sa druge strane, ni hvala, a još manje sam čuo – preuzmite vi naše optužnice. Jako mi je žao zbog toga. Mislim da je naša ruka ispružena, a ostala je u vazduhu. Mi smo upravo to o čemu ste vi govorili, ta neprijatnost, strah, prelazak preko granice, otklonili, nema tajnih optužnica u Srbiji. Mi smo predali sve tužilaštvu, pravosuđu BiH. Pravosuđe Pravosuđe BiH nije odgovorilo na isti način. Nisam dobio te optužnice. Voleo bih, jer bi to bio dokaz, to bi bio dokaz da zajedno hoćemo da prevaziđemo probleme prošlosti. Ovako, evo, Srbija je pokazala da je spremna, prepustila pravosuđu druge države da sudi o ratnim zločinima, ali niko nama reč nije rekao.Ja

Ja verujem da ćemo naći. Prošlo je puno godina, nažalost, otežano nam je mnogo ovo što radimo, ali verujem da ćemo naći ko su i oni koji su izvršioci, ali i oni koji su inspiratori, koji su nalogodavci, jer ono nije bilo slučajno. Ono je bio organizovani pokušaj ubistva.Sve što ja govorim kad sam ovde u Skupštini, ja zastupam politiku Vlade Republike Srbije. Kada govorim u svoje ime ili ime političke partije koju predstavljam, ja to vrlo jasno kažem.

i u tome nema pretnje.Imali smo zajedničku sednicu Vlada Republike Srbije i Republike Mađarske, gde je predsednik Orban rekao – ja potpuno razumem vaš srpski svet, i mi Mađari imamo svoj svet. I sve zemlje koje imaju veliku dijasporu imaju svoj svet, pokušavaju da čuvaju identitet svog naroda, da mu pomognu da opstane, a o najvažnijim pitanjima trude se da donose jedinstvene političke odluke.Znate li ko ima problem sa srpskim svetom? Samo oni u čijim državama Srbi trpe diskriminacije, niko drugi. Evo, Mađari nemaju nikakav problem. Jel imamo mi neki problem sa Mađarskom? Nemamo. Srpska manjina je vrlo poštovana, razvija se, rade ljudi, napreduju, zastupljeni su u organima vlasti. Nemam šta da im dodam.Obično dodam.Obično sa srpskim svetom imaju problem oni koji nisu završili etničko čišćenje, pa im i tih 4% Srba smeta. Obično ti imaju problem sa srpskim svetom. Srpski svet je moja ideja, nije ideja Vlade Republike Srbije. Parlament Republike Srbije se nikad nije izjašnjavao o njemu, nikad nije glasao ni o čemu sličnom. To je moje političko pravo da ga zastupam. Ali, nikad niste čuli od mene da smatram da treba menjati granice na Balkanu. Ja smatram da granice na Balkanu moraju da budu sačuvane, a počeće sa čuvanjem integriteta Srbije. Eto rešenja.

da komadate Srbiju, da joj otmete Kosovo, da raspravljate o njenom unutrašnjem političkom uređenju i to će da bude stabilnost Balkana. Sve granice su svete osim srpskih. Sve granice zaslužuju čuvanje, osim Srbije.Izvinite, meni je jako teško da nađem argumentaciju da to objasnim sebi, pa onda i drugima. Dakle, srpski svet je ideja o stvaranju, o očuvanju Srba kao jedinstvenog političkog naroda, ničeg drugog.Izvinite, kada se pravila lokalna vlast u Bujanovcu i Preševu, predstavnici šiptarskih političkih partija su otišli u Tiranu da se dogovore o sastavu lokalne vlasti, u Tiranu. Reč nismo rekli, reč nismo rekli. U redu, vaše pravo, imate pravo da tražite politički savet, imate pravo da gledate gde mislite da gledate, nemamo problem. Imamo problem što nijedna srpska partija nije u vlasti u Bujanovcu, iako je osvojila više glasova nego ikada pre, ali dobro. To je politički stav. Kada Srbi iz Banja Luke ili Podgorice dođu u Beograd, to je strašno. Kada neko iskoristi izraz srpski svet, to je agresija. Kaže - velika Srbija. Dame i gospodo, velike Srbije nikada nije bilo. Nikada. Nađite mi sekund istorijskog vremena u kome je postojalo nešto što se zvalo velika Srbija, nikada. Dakle, ne može srpski svet da bude zamena za veliku Srbiju, nije bilo, jednostavno nije bilo.Opet ponavljam, ovde tri čoveka podržavaju politiku srpskog sveta. To su tri poslanika Pokreta socijalista. Svi ostali ne misle tako. Dopustite mi da zastupam svoje mišljenje i da uvek jasno kažem da to nije stav Vlade Republike Srbije, nije stav predsednika Vučića. Da jeste ovi ljudi bi glasali za mene. Ne glasaju za mene, ne glasaju. Samo tri poslanika ovde podržavaju ideju o srpskom svetu. Moje pravo je da se borim da ih jednog dana bude mnogo više i ništa više. Nemojte me izjednačavati sa pozicijom člana Predsedništva Bosne i Hercegovine koji kaže Kosovo je faktička država i ja bih je priznao. Ja to nikada nisam rekao. Nikada. Hvala.

uz uslov poštovanja granica suvereniteta drugih zemalja, dakle bez dimenzije destruktivnosti, za mene to nije problem, iako sam već nekom prilikom na nekom mediju kazao da ste mogli biti kreativniji kada ste davali ime. To ste prepisali od Turske. Turska je prva koja je i zvanično odabrala pojam turski svet i imaju čak i Ministarstvo

čije je autorsko pravo, dakle, da bi prosto imali to u vidu.To je ono što prosto mislim i tu još jednu stvar trebate uvek uvažavati kada su takve ideje u pitanju. Mora se uvažiti jedan standard, jer će onda neki drugi svet hteti da ima uticaj i u zemlji Srbiji i to je nešto što je za mene okej. I u konkretnom smislu, onda tada, recimo, kao što podržavate pravo SPC na nadgraničnu organizaciju, kakva joj i jeste i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj itd, sa sedištem u Srbiji, odnosno u Beogradu, ne biste smeli podržati, recimo, pravljenje tzv. islamske zajednice Srbije ili srpske islamske zajednice uz opstrukciju postojanja nadgranične islamske zajednice sa sedištem u Sarajevu sa svojim delovima organizacije i u Srbiji i u Crnoj Gori i u drugim zemljama.Da bi ova ideja bila shvaćena i prihvaćena kao normalna, onda je važno da imamo, da nemamo dvojni standard, da se međusobno uvažavamo i tada i još jedna kontradiktornost se može desiti, dakle, ne možete imati istovremeno tvrde i jake granice i praviti srpski svet, jer ako napravite tvrde granice, onda nemate komunikaciju sa ostatkom Srba izvan tih granica i onda vam je u problemu srpski svet. Dakle, i da bi imali kulturološke mogućnosti, političke mogućnosti povezivanja, što je za mene potpuno normalno, da se etnosi, ma gde se našli, među se povezuju. Da bismo to imali, onda su nam potrebne mekane, dogovorene, pozitivne granice i granice susreta.Moje prethodne dve diskusije se nisu odnosile na odnose sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, nego sa Bošnjacima u Srbiji i tu ja radim na rešenju odnosa. Tu radim na izlečenju odnosa, a oni su zapeli i nemamo više uzlaznu liniju posle onoga što se dešavalo u Sjenici, gde niste postupali po očekivanjima po kojima je trebalo da postupite. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo sa radom, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime, posebno u svoje ime pošto dolazim iz Kraljeva, pozdravim učenike i nastavnike školskog parlamenta OŠ „4. kraljevački bataljon“ koji prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale. Verujem da danas pratite sednicu sa galerije, a da ćete u budućnosti možda pratiti i učestvovati u radu Narodne skupštine. Molim vas da aplauzom pozdravimo goste.Hvala.Nastavljamo sa daljim radom.Za reč se javio dr Muamer Bačevac. Izvolite. Uvažene koleginice i kolege narodne poslanice i narodni poslanici, uvažena predsedavajuća, gospodine ministre, pred nama su značajni sporazumi koji,

ali i sporazumi, odnosno potvrđivanje memoranduma o saradnji sa Egiptom, kao i sporazumi sa Austrijom, koji će na neki način podići reputaciju, međunarodni ugled našoj zemlji.Spoljna politika po definiciji jeste odraz unutrašnje politike i onako kako se vodi unutrašnja politika jedne zemlje i kako se oblikuje njen razvoj, to se direktno direktno manifestuje, reflektuje na spoljnu politiku. Meni je drago što je u poslednje vreme zaista intenzivirana međunarodna vojna saradnja koju Republika Srbija čini i do sada je pred nama bilo dosta ovakvih memoranduma sa brojnim zemljama, što je još jedan znak da je Srbija jako vidljiva na ovom polju i da želi na ovaj način da podigne svoj ugled u međunarodnoj zajednici.Kroz jačanje bilateralnih odnosa, kao i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti odbrane, Republika Srbija obezbeđuje dostizanje određenih bezbednosnih standarda i odbrambenih sistema i time i jačanje svoje pozicije u savremenom sistemu kolektivne bezbednosti.Takođe, s obzirom da se naša vojna politika, u ovom trenutku, naše zemlje zasniva na vojnoj neutralnosti, Republika Srbija na ovaj način obezbeđuje da imamo i pravni okvir kojim se omogućuje vojna saradnja u oblasti tehničke, ekonomske, medicinske, namenske i obrazovne saradnje sa drugim zemljama. Takođe, sporazumi u oblasti vojne saradnje doprinose i podizanju nivoa bilateralnih odnosa, a u ovom slučaju sa Egiptom.Imajući u vidu dugogodišnje tradicionalno dobre prijateljske i diplomatske odnose sa Egiptom, ministarstva odbrane dve zemlje su potpisale u Kairu, u junu ove godine, Memorandum o sporazumevanju, o vojnoj saradnji između naše dve zemlje koji je danas pred nama. Inače, kao što je dobro poznato i već je pomenuto, Republika Srbija ima izuzetno dobre odnose sa Arapskom Republikom Egipat

Znači, 1908. godine. Nakon sticanja nezavisnosti Egipta 1922. godine za prvog otpravnika poslova, odnosno šefa diplomatske misije u Egiptu, službovao je pesnik i diplomata Jovan Dučić. Dučić je u Egiptu službovao dva mandata i za svoje zasluge i unapređenju diplomatskih, trgovinskih odnosa je od kralja Fuada I odlikovan ordenom Nila, koji je bio rezervisan samo za zaslužne Egipćane i Britance. Egipat je za Dučića bila zemlja o kojoj je znao sve, a nije znao ništa, kao što je opisao u svojim pismima iz Egipta, ali i zemlja sa ogromnim potencijalom, te zahvaljujući svojim diplomatskim sposobnostima i radom doprineo na uspostavljanju ekonomske saradnje i potpisivanju Prve trgovinske konvencije, čak 1927. godine.Naravno godine.Naravno da se odnosi između dve zemlje posebno učvršćuju stvaranjem Pokreta nesvrstanih i taj temelj osnivanja Pokreta postavili su premijer Indije Nehru, egipatski predsednik Abdel Naser i predsednik SFRJ gospodin Josip Broz Tito sastanku na Brionima 1956. godine. Trojicu lidera okupila je ideja o osnivanju saveza koji je bio suprotnost tada blokovskom opredeljenju sveta nakon Drugog svetskog rata, pa je 1961. godine održana prva osnivačka konferencija.Pokret nesvrstanih ostvario je značajan uticaj na određene tokove svetske politike kada je postao masovan i kada su nesvrstane zemlje pokazale želju za koordinisanjem i sprovođenjem zajedničkih akcija. Smatra se da su osnovih pet principa Pokreta nesvrstanih i danas vrlo aktuelni i jako bitni za nas, to su: uzajamno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, uzajamno nenapadanje, uzajamno nemešanje u unutrašnje poslove, jednakost i uzajamna korist i miroljubiva koegzistencija.Nakon 60 godina, prethodne nedelje, u Beogradu, održan je Samit Pokreta nesvrstanih koji je okupio delegacije 120 zemalja i međunarodnih organizacija. Sa skupa su poslane poruke mira i solidarnosti, a učesnici su potvrdili važnost multilateralizma, međunarodne saradnje i solidarnosti. To je još jedna potvrda da Srbija zaista poboljšava svoj ugled u međunarodnim tokovima.Dalje, potrebno je istaći da je u poslednjih nekoliko godina zabeležen značajan napredak u eri diplomatskih, ekonomskih, vojnih i kulturnih odnosa Srbije i Egipta, o čemu svedoči i poseta na najvišem nivou obe države.U julu ove godine ministar odbrane Republike Srbije posetio je egipatsku fabriku tenkova, kao i centar za jedinicu 777 snaga za specijalne operacije. Tom prilikom je konstatovano ono što sam već i ponovio, postoji zaista veliki potencijal za saradnju između dve zemlje na ovom polju.Meni kao lekaru je naročito značajna saradnja u oblasti vojne medicine, koja je takođe započeta. Podsetiću da je medicina u Egiptu se počela razvijati još pre 3.000 godina p.n.e.

leče.Meni je drago što je naša Vojno-medicinska akademija već ostvarila određene kontakte sa vojnim zdravstvom Egipta, u cilju upoznavanja sa organizovanjem njihovog zdravstva i mogućnostima vojnog zdravstva u Egiptu, načinu školovanja i stalne edukacije ali i sagledavanja dosadašnje buduće saradnje na ovom polju.Naravno da i u drugim oblastima saradnja sa Egiptom se ubrzano obnavlja i unapređuje, ostvaruju se uzajamne posete više delegacija iz privrede, ekonomije, turizma, kulture, kako bi se realizovala saradnja u ovim oblastima.Naravno, moram da pohvalim i trenutnog ambasadora Egipta koji je jako vispren i sposoban i zaista tome daje jedan poseban impuls koji je jako kvalitetan i daje rezultate.Tako npr. jula meseca ove godine prilikom posete delegacije Južnog Sinaja Nišu je potpisan Sporazum o partnerstvu jednog od najvažnijih egipatskih spa-centara iz Šarm El Šeika i „Banje Merkur“ iz Vrnjačke Banje, što je samo početak ulaganja u turističke potencijale Srbije od strane egipatskih investitora.Naravno da će tome sigurno doprineti i postojanje i profunkcionisanje aerodroma „Morava“ koji je jako blizu ovog našeg turističkog centra ali je izuzetno značajan i za novopazarski kraj i za ceo taj deo naše države.Naravno, postoje velike mogućnosti za saradnju i u drugim oblastima, od poljoprivrede do građevinarstva i vodoprivrede. Zbog svega navedenog, uzimajući u vidu i da jedan od programskih spoljnopolitičkih ciljeva partije kojoj ja pripadam jesu unapređivanje saradnje sa razvijenim, srednje razvijenim zemljama, znači, zemljama u razvoju koje mogu da predstavljaju značajne ekonomske i političke partnere, smatram da je potpisivanje i usvajanje ovog sporazuma od velikog značaja i mi ćemo u danu za glasanje podržati ovaj sporazum.Što se tiče Sporazuma sa BiH o graničnim prelazima i o graničnom saobraćaju, to je, jedan ovakav sporazum je nešto na čemu moja partija i praktično politika koju definiše njen predsednik, gospodin Rasim Ljajić, ono što treba činiti.Priče o velikim temama, pogotovo populističke priče, priče koje su jako zanimljive, koje zadiru u ideologije jako su danas popularne i zanimaju narod, ali najteže je biti, danas biti, danas je u medijskom sektoru jako puno političara koji sve znaju o svemu, a praktično ništa ne čine. Upravo smo brana tome i želimo da rešavanjem „sitnih“ „sitnih“ problema građana olakšamo i sebi i nama život i u sadašnjosti i u budućnosti.Zbog toga ovi sporazumi koji su danas pred nama su za nas jako zanimljivi, pre svega zato što se rešava jedan ozbiljan problem koji mi imamo na granicama.

oko tih prilaznih saobraćajnica, a sa bosanske strane je stanje još gore. Praktično, jedan onaj kontejner za stanovanje njima predstavlja granični prelaz. prelaz. Praktično, zbog jedne specifičnosti ovog graničnog prelaza mi imamo, imali smo, pogotovo u periodu korone, velike probleme.Naime, građani iz Priboja koji praktično žive u delu koji pripada Bosni, veoma teško mogu da prođu na teritoriju novog grada gde se nalaze njihove fabrike u kojima svakodnevno rade i jednostavno nekada moraju da pređu četiri granična prelaza.Meni je drago što, naravno, inicijativu je pokrenula još Vlada 2020. godine da smo mi danas došli do jednog Sporazuma kojim se rešava ovaj problem i kojim se olakšava tim ljudima koji svakodnevno prelaze granicu da na jedan jednostavan način, kako vi rekoste, bez svakodnevnog nošenja pasoša, pređu granicu, odrade svoje poslove i jednostavno se vrate, pa čak i u određenim situacijama nepogoda oni mogu na još jednostavniji način prelaziti tu granicu, kao što je definisano ovim sporazumom. To je nešto što interesuje građane.Brži i bolji protok roba, ljudi i kapitala preko granica je nešto što dovodi do boljih odnosa, do upoznavanja ljudi, druženja ljudi, rešiće sve bolne rane. rešiće sve bolne rane. Naravno, njihov ekonomski prosperitet, čega je bolje povezivanje i osnovni preduslov.Dalje, još jednom eto navodim situaciju u Priboju za vreme vanrednog stanja, posebno je trpela privreda i primenom ove odluke će se u mnogome olakšati život meštana koji žive, oko dve trećine opštine Priboj, da bi došli iz centra grada moraju preći četiri granična punkta, što je zbog posebne specifičnosti ovog dela graničnog prelaza. Ovaj naš Sporazum treba da bude i jedna najava i da se što pre reše pogranični sporovi između dve države i da se napravi dogovor u interesu i jedne i druge države, a pre svega u cilju interesa svih građana koji žive na ovim prostorima.Jako me raduje i mislim da će se upravo ono što i danas definišemo, formiranjem integrisanih prelaza, gde će praktično na jednom mestu, na jednom punktu biti predstavnici i jedne i druge države se mnogo učiniti i da će se zaista i ulepšati izgled ovih prelaznih mesta, ali i smanjiti procedure i olakšati procedure prelaska građana preko ove granice, a kažem izuzetno je bitno da se što pre uspostavi bolji i brži protok robe i kapitala.Naša država i Bosna i Hercegovina su prirodno upućene jedna na drugu, to pokazuje i naša trgovinska razmena. Znate da mi imamo izuzetno dobru trgovinsku razmenu sa Bosnom i Hercegovinom, da je ona treća na spisku gde mi izvozimo svoje trgovinske trgovinske proizvode, da praktično milijardu i 352 miliona evra mi godišnje izvezemo u Republiku Bosnu i Hercegovinu i to je najviše nakon Republike Nemačke i Italije i da je izvoz u Republiku Bosnu i Hercegovinu daleko veći od izvoza, na primer, u Rusiju, što će još jednom da kaže da je izuzetna opravdanost što boljeg povezivanja između ove države, upravo u interesu naše države.Sa druge strane, u oblasti spoljnih poslova i vitalnih poslova političkih interesa naše zemlje postoji visok nivo saglasnosti sa BiH. na evropskom putu zajednička saradnja je od značaja, od zajedničkog konkurisanja za IPA fondove, razvojne fondove u okviru regionalnih programa i programa prekogranične saradnje. Sve do potpisivanja Memoranduma o međusobnoj saradnji i podršci u procesu evropskih integracija koji se desio 2012. godine, mi smo imali uzlaznu putanju i podršku od strane BiH u većini pitanja na međunarodnoj sceni. To je To je nešto što treba takođe poštovati.Srbija i Bosna i Hercegovina su takođe i deo Berlinskog procesa, kroz koji se otvaraju posebne mogućnosti za regionalnu saradnju, posebno po pitanjima infrastrukture. Značaj dobre saradnje u oblasti obezbeđivanja graničnih prelaza i granice uopšte je poseban u oblasti prekogranične trgovine između naše države i BiH. Interes obe strane je da se omogući slobodan i nesmetan, legalan transport ljudi i i roba.Poseban zamajac ovom rastu i dobroj prekograničnoj saradnji sigurno je dalo Ministarstvo trgovine, čije su brojne inicijative Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za vreme dok je ministar bio gospodin Rasim Ljajić omogućile da se otklone brojne barijere koje su omogućile bližu saradnju, pre svega kroz usklađivanje procesa koji su omogućili lakši protok, posebno poljoprivrednih proizvoda i značajno doprineli rastu izvoza naših poljoprivrednih proizvoda u proteklih nekoliko godina, a to govore i brojke koje sam naveo.Razvojem saradnje trgovinske i kulturne grade se mostovi između ova dva u osnovu bliska i bratska naroda. Ali, izgradnja mostova nije samo metaforička. Mi smo bili svedoci rekonstrukcije i revitalizacije infrastrukture koji povezuju Srbiju i BiH, koja je obuhvatila rekonstrukciju dva pešačka mosta, što je finansirala naša država, što je svakako za pohvalu.Od je svakako za pohvalu.Od velikog i odsudnog značaja će biti i povezivanje koje će se ostvariti preko izgradnje auto-puta koji finansira Turska od Beograda do Sarajeva, koji se i zove "Autoput mira".

pre svega iskazujući iskrenu želju da boljim povezivanjem dva naroda u saobraćajnom, trgovinskom i kulturnom smislu se što pre izgrade što bolji što bolji odnosi. Jer, priznaćete, bez dobre komunikacije i bez ostvarivanja čestih i stalnih kontakata sigurno da se ne može ostvariti zbližavanje dva naroda.Izgradnja ovog projekta je zaista jako važna i za Srbiju i za BiH.

afirmativno govorila o ovom projektu i što je obećala da će se što pre ući u realizaciju ovog zaista krucijalnog projekta za povezivanje, pre svega ekonomija dve centralne zemlje na Balkanu, Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine, a onda i kulturnih i svih drugih veza koje se trebaju ostvariti i negovati između dve bliske i pogranične zemlje.Jedan veliki političar je lepo rekao da pametne i prosperitetne zemlje najbolje prijatelje nalaze i imaju u pograničnim, odnosno zemljama sa kojima se graniče, a da su im neprijatelji jako daleko. Ja mislim da mi treba da usvojimo tu maksimu, da treba da je podržimo i to je sigurno put kojim će Srbija ponovo zauzeti ono mesto koje joj pripada, i kroz istoriju, ali i kroz industrijske veze koje baštinimo.U svakom slučaju, Socijaldemokratska partija Rasima Ljajića će uvek ovakve sporazume zaista sa zadovoljstvom podržati. Hvala.